Poštovani zastupnik Valter Drandić. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Zaključna riječ. Prijedlog zaključaka kojim se obvezuje Vlada RH na predlaganje Zakona o sankcioniranju nepravilnosti utvrđenih u izvješćima Državnom ureda za reviziju u postupku revizije, pretvorbe i privatizacije. Predlagatelj zaključaka je Klub zastupnika SDP-a. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Predstavnik predlagatelja, potpredsjednik poštovani zastupnik Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče ovaj prijedlog zaključaka koje je uputio Klub zastupnika SDP-e je trebao uputiti zapravo predsjednik Sabora Vladi Republike Hrvatske i ovom Saboru da osigura izvršenje svih akata koje je donio Hrvatski sabor. Hrvatski sabor je svojim aktima, odnosno zaključcima propisao obaveze u vezi sa donošenjem određenih zakona, odstupanja i izvršenja zaključaka Hrvatskog sabora oko otklanjanja nepravilnosti, nezakonitosti i protupravnosti u privatizaciji i pretvorbi koja koja su se u Republici Hrvatskoj dogodila, a za koje je to utvrdila Državna revizija. No kako očigledno postoji, ne postoji interes da se o tome raspravlja i kako očigledno je jasno da u vezi s ovim pitanjima zapravo vladajuća stranka i vladajuća koalicija ne želi raspravljati između ostaloga svjesna, sa željom da ne ispravi nepravilnosti koje su se dogodile u pretvorbi i privatizaciji mi dalje nećemo obrazlagati ova pitanja. Ali ćemo samo postaviti pitanje vjerodostojnosti ovoga Parlamenta i njegove želje da se izbori za provođenje vlastitih akata koje je donio u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. Izvjestitelji odbora? Otvaram raspravu. Poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma, Mato Arlović. Odustajete od rasprave. Poštovani zastupnik Valter Drandić.